Eto tri su sata, krećemo dalje. Ja ću zamoliti da idemo na sljedeću točku kao što smo rekli: - Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju temeljem članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Materijal ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite, glavni državni revizor gospodin Ivan Klešić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Državni ured za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske za 2012. do 2014. godine. Revizijom je obuhvaćeno 7 trgovačkih društava, Financijska agencija, HŽ CARGO, HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz, Narodne novine, PLINACRO i Središnje klirinško depozitarno društvo. Od toga je 6 obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi a društvo HŽ CARGO nije u obvezi primjenjivati spomenuti zakon. Ciljevi revizije su bili utvrditi postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do stavljanja sredstava u uporabu, zatim jesu li nabavljene robe, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete i jesu li nabavljene po najpovoljnijim cijenama. Nadalje, je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja slabosti, nepravilnosti u postupcima javne nabave, je li postojala stvarna potreba za provedenom nabavom, te jesu li nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju poboljšanje kvalitete odnosno poboljšanje učinkovitosti društava te zadovoljavanje stvarnih potreba krajnjih korisnika. Na temelju utvrđenih činjenica a uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije Državni ured za reviziju je ocijenio da je od 7 trgovačkih društava obuhvaćenih ovom revizijom učinkovitosti sustav javne nabave bio učinkovit. U jednom društvu, to je PLINACRO, u dva društva je sustav javne nabave bio učinkovit pri čemu su potrebna određena poboljšanja a to je FINA i Središnje klirinško depozitarno društvo. U 4 društva sustav javne nabave nije bio učinkovit te su potrebna značajna poboljšanja, to je HŽ CARGO, HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz i Narodne novine. Kod svih 7 društava obuhvaćenih revizijom utvrđene su nepravilnosti u području planiranja nabave. Društva nemaju pisane naputke kojima bi bile opisane procedure te obveze korisnika i organizacijskih jedinica pri planiranju samog postupka nabave. Nemaju pisane dokaze o zahtjevima organizacijskih jedinica i provedenim istraživanjima tržišta na temelju kojih se sam plan nabave izrađuje. Planovi nabave nisu doneseni ili nisu doneseni pravodobno, tj. prije početka poslovne godine na koju se odnosi tako da je dio nabave obavljen prije donošenja plana nabave. Društva nisu pokrenula pojedine planirane postupke nabave te nemaju pisana obrazloženja odstupanja od Kod svih ovih 7 društava koja sam spomenuo koja su obuhvaćena ovom revizijom utvrđene su nepravilnosti u području upravljanja postupcima javne nabave. Društva nemaju unutarnje akte o upravljanju postupcima nabave. Prije provedbe Prije provedbe postupka nabave nisu analizirala koji je način nabave, odabir postupaka najprikladniji i najpovoljniji. Rokovi o obavljanju radova, odnosno pružanja usluga nisu realno utvrđeni te su zaključivani dodaci ugovorima kojima su produživani rokovi. Nisu pribavljena jamstva za dobro izvršenje posla a ugovori nisu bili zaključeni u skladu sa ponudama. Uočeni su dakle nedostaci i propusti u provedbi postupaka javne nabave te postupanja koja nisu u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi. Kontrole nabave koje osiguravaju zakonitost i pravilnost postupaka nabave nisu uspostavljane. Sustavno praćenje i usporedba načina na koji dobavljači ispunjavaju svoje obveze nije uspostavljeno. Društva nisu vodila primjerenu brigu o dokumentiranosti postupaka nabave. Kod 6 od 7 društava obuhvaćenih revizijom utvrđene su nepravilnosti u području praćenja provedbe ugovora. Društva nisu općim aktima uredila praćenje provedbe ugovora i nisu uspostavili mehanizme za ocjenjivanje zadovoljstva krajnjeg korisnika nabavljenom robom, radovima ili uslugama. Osim toga nisu pratila jesu li postupci javne nabave provedeni u skladu sa propisima o javnoj nabavi ni sastavljala zapisnike o preuzimanju roba, radova i usluga. Nadalje, društva nisu valjano vodila registar ugovora a općim aktima nisu odredila uvjete korištenja službenih automobila. Državni ured za reviziju ocjenjuje kako će provedba danih preporuka pridonijeti donošenju boljih poslovnih odluka, većoj transparentnosti u postupcima nabave, većoj razini javne odgovornosti za gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštedama sredstava pri nabavi roba, radova i usluga što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava javne nabave. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine Klešiću, meni samo fale dvije informacije o vašem uvodnom obrazloženju iz razloga što mi u Hrvatskom saboru kasno raspravljamo o ovom izvješću. Dakle, kad je završeno ovo izvješće o javnoj nabavi u trgovačkim društvima u vlasništvu države? Jer s obzirom da su resorni ministri na određen način nadležni za funkcioniranje tih trgovačkih društava i provedbu toga svega skupa. Ovo što ste vi u svom uvodnom sažetom dijelu iznijeli je poprilično katastrofično iz razloga kad to preslikamo na državni proračun, onda ćete vidjeti da većina ovih društava dobiva godišnje po nekoliko stotina milijuna ili milijarde kuna jamstava državnih sredstava za

a praktički dolazi drugo već za par mjeseci, onda u principu to što ste vi napisali će na žalost ostati mrtvo slovo na papiru. Jer ovo što vi napišete je praktički podloga nekome da natjera uprave da čak ne dobiju razrješnicu na godišnjoj skupštini kad se podnosi izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu godinu. Jer kažem, ovo što ste vi naveli je čisto dovoljno za to. Ali ja koliko znam to se na skupštinama trgovačkih društava nije dogodilo.

ću. Postupci revizije provedeni su u razdoblju od 15. rujna 2014. godine do 29. listopada Hvala. Sada dakle bih pitao žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Idemo na klubove zastupnika. Prvi je Klub zastupnika HRID-i i nezavisnog zastupnika Šandora Juhasa i u ime Kluba zastupnika riječ će uzeti uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Državne revizije. Kao što smo čuli, na žalost ima tu dosta nepravilnosti i koliko vidim u svih 7 trgovačkih društava su zapravo utvrđene nepravilnosti u postupcima javne nabave. Zvuči poražavajuće. Ja sam malo proučavala i ove pojedinačne primjere koji su poslani i ima stvarno zanimljivih podataka. Npr. HŽ Infrastruktura, za 10 koridor željezničke pruge ugovarana sanacija temelja nosive konstrukcije stupova, pa za recimo 500 komada iznosi 6000 kn, dok je kod petog koridora za 1500 komada stajalo 4000 kuna. Tri puta više stupova za 2000 kn manje. Ovo su male cifre, ali ilustriraju kako se nabavlja. Što je zapravo sukus javne nabave kod trgovačkih društava i kako se to radi kod nas, što je više pravilo nego iznimka? Prvo ono što je sporno da direktor ili uprava imaju veliku autonomiju odlučiti da se nešto nabavlja bilo da je riječ o automobilima ili računovodstvenim programima, a pitanje je zapravo jel' sve što se nabavlja zaista potrebno, koliko je opravdana neka javna nabava u nekom trgovačkom društvu. Drugo pitanje. Isto česti slučaj, a više je pravilo nego iznimka, da u natječajima koji su javni predmet nabave bude takav da je prilagođen samo jednom ponuditelju. Gotovo da je skrojena nabava po jednom ponuditelju. I treće pitanje koje je isto sukus je a to se također na žalost redovno radi, da neki jednostavno rascjepkaju nabavu na više manjih tzv. izravnih pogodbi i na taj način se zapravo izbjegne javna nabava putem natječaja. I ove tri činjenice su ključne i to je zapravo sukus javne nabave kod trgovačkih društava. Društva gomilaju dugove, a onda se namiruju iz državnog proračuna, a s druge strane ovi nalazi revizije upućuju na to da pojedini jednostavno nisu u stanju ili ne žele ili ne moraju javnu nabavu obaviti transparentno i pošteno. I ono što nije manje važno u skladu sa propisima, a baš se zapravo kod pojedinih trgovačkih društava upravo trude izbjeći propise. Ja bih rekla da je javna nabava u Hrvatskoj to nam služi svima na sramotu postala sinonim za korupciju, namještanje natječaja i općenito nezakonito poslovanje. S druge strane, istražne radnje i sudski procesi su dugi. I opet često služe za eliminaciju pojedinaca koji u određenom trenutku da tako kažem više nisu u igri, te za političke i druge obračune. Državni ured za reviziju kao i svaki put je dao preporuku da je potrebno donositi planove nabave prije početka poslovne godine, da je potrebno planirati nabavu isključivo stvarno potrebnih roba, radova i usluga, da je potrebno voditi računa o financijskim mogućnostima itd. itd. I to su stvarno kvalitetne preporuke i tako je bilo i u prethodnim izvješćima i tako svaki put Državni ured za reviziju obavi svoje, ali najvažnije je pitanje što bude poslije. Svi se dobro sjećamo brojnih afera, ali koliko ja znam, ne pamtimo neke rigorozne mjere kojima bi se poslala poruka da se takva djela u javnoj nabavi ne isplate. Nedavno je objavljen podatak da je Hrvatska pala za 22 mjesta na indexu ekonomskih sloboda, a ispred su Makedonija, Albanija i Srbija. Loš rezultat je naročito na području vladavine prava i vođenja javnih financija, znači ne idemo naprijed. I ova rasprava praktički nema smisla ako se sukladno nalazima revizije neće povući sankcije za pojedina trgovačka društva. Ja se slažem s mišljenjem Odbora za financije i državni proračun gdje se navodi da cijena ne treba biti jedini kriterij već i kvaliteta. Naravno da trgovačka društva trebaju voditi računa o javnom dobru, ali uprave i direktori ne upravljaju baš u maniri dobrog gospodara. Što je ključno? Pa ključan je način upravljanja i odgovornost u provođenju te javne nabave. To su dvije najvažnije stvari. Trgovačka društva su nažalost sve više politički plijen, pojedini direktori kao što znamo su imenovani bez potrebnih kvalifikacija. Bilo je čak i ekstremnih slučajeva gdje neki nisu imali ni staža itd. A onda kad se napravi financijska šteta posljedice snose porezni obveznici. Ili da se stvar spasi razmišlja se o prodaji kompletnog trgovačkog društva. Osobno sam sklonija boljim mehanizmima upravljanja i boljim mehanizmima kontrole nego prodaji, ovisno naravno o slučaju. Hvala lijepa.

međutim rezultat je zabrinjavajući. Iskoristio bih onu poznatu doskočicu operacija uspjela, pacijent umro. Evo samo jednog primjera. Narodne novine, Narodne novine, tvrtka koja je stara gotovo 180 godina, a sukladno ovom nalazu Državne revizije nije provodila u potpunosti postupak javne nabave kao što bi trebala sukladno zakonu i ona je upravo dokaz da se tamo gdje se javna nabava provodi što smo rekli firme su uspješne, tamo gdje postoje određene nezakonitosti firme odražava se na cjelokupno poslovanje jedne firme. Navesti ću samo neke prijedloge koje je Državna revizija uputila kao smjernice upravi Narodnih novina. Naime, neću govoriti o samom nalazu jer će se već iz smjernica vidjeti kakav je samo katastrofalan nalaz bio i kako su sve loše odluke donesene donesene u ovoj jednoj izrazito stabilnoj, respektabilnoj i firmi koja je poznata u cijeloj Republici Hrvatskoj. Odabir dobavljača nije proveden u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, dakle nezakonito. Državni ured za reviziju predlaže pravodobno provoditi postupke javne nabave, sad pazite dobro, u svrhu postizanja ekonomski povoljnije ponude. Ono što je najviše skandalozno što sam pronašao u ovom izvješću kaže Narodne novine svi znamo djelatnost kojom se ona iskonski bavi, korištenje istražiteljskih usluga nije opravdano. Ja sad postavljam pitanje kako jedna firma za koju svi znamo čime se bavi ima potrebu angažirati istražiteljske usluge? Dakle, Državna revizija postavila je pitanje vezano uz navedene istražiteljske usluge, pitanje opravdanosti ugovaranja poslova praćenja pojedinih osoba i članova obitelji. Što to konkretno znači? U jednoj firmi angažiraju se istražiteljske usluge da bi se pratili članove jedne obitelji. Dakle citiram to je službeno navedeno u nalazu Izvješća Državne revizije, a upravo mi gospodin državni revizor klima glavom dakle da je to točno. Napominjem sve ovo se događalo unutar iste dakle koalicijske Vlade Kukuriku koalicije od 2011. do 2014. godine. A sada u biti dolazimo do onoga što se zove najveći skandal kojeg je utvrdila Državna revizija, dakle to nisu moja osobna tumačenja, to je ono što je Državna revizija ustanovila i što je citiram utvrđeno. Provedba projekta proizvodnje papirne toaletne konfekcije. Naime, troškovi provedbe upravo tog projekta iznosili su u ovom razdoblju od 2013. do 2015. 63 milijuna kuna. Inicijalno je sad da ne elaboriram sve što je stavljeno u nalazu Državne revizije, dakle postoje određeni investicijski projekt, elaborat isplativosti proizvodnje papirne toaletne konfekcije. U svibnju 2012. društvo ga je izradilo koje se bavi proizvodnjom papira. Našli su jednu halu, elaboratom je predložena nabava strojeva 2 proizvođača iz Italije. Za proizvodnju je bila predviđena proizvodna hala veličine 800 kvadrata u zoni Kukuljanovo u Rijeci koja je dakle bila u vlasništvu samog društva, dakle Narodnih novina. Navedeno je kako postojeći građevinski objekt u potpunosti zadovoljava smještaj strojeva te lokacija u Rijeci je idealna zbog središnjeg položaja odnosno pokrivanja cjelokupnog tržišta te blizine izvora repro-materijala koji se nalazi u Italiji. Dakle, jedan sasvim normalni projekt koji možemo razgovarati o tome da li je bio opravdan ili nije bio opravdan međutim sada dolazimo do ključnog problema i obrata. Prema zapisniku kolegija od 8. kolovoza 2014. godine nova uprava društva posjetila je dakle poslovni prostor u Kukuljanovu i neovisno o svim prethodnim elaboratima donesena je odluka da u biti spomenuti prostor nije dovoljno velik, odnosno da je proizvodna linija duga 27 metara, da ne spominjem o tome da su već milijuni i milijuni kuna utrošeni u sve to. Investicijske studije proizvodnje papirne toaletne konfekcije izradilo je društvo iz Slovenije. Dakle, sve je bilo opravdano međutim onda se događa nešto čudno. Prema zapisniku sjednice Nadzornog odbora od 15. rujna 2014. uprava društva izvijestila je Nadzorni odbor da se proizvodnja toaletne papirne konfekcije ipak treba obavljati u sjeverozapadnoj Hrvatskoj umjesto u Kukuljanovu. I stoga ja postavljam logično pitanje zbog čega je cijeli projekt u koji je ulupano 63 milijuna kuna preko noći odletio kud? U sjeverozapadnu Hrvatsku, u Krapinu. I naravno postavljam pitanje je li to zbog toga što su Narodne novine u tom trenutku pripadale Narodnoj stranci? Ali to nije sve. Nadzorni odbor 20. studenog dao je suglasnost upravi za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Krapini na određeno vrijeme od 7 godina nakon što je predsjednik uprave izvijestio Nadzorni odbor kako od pristiglih 6 ponuda samo ponuda društva iz Krapine udovoljava svim uvjetima. Što nije u skladu s analizom ponude od 23. listopada 2014. prema kojoj je od 28 traženih uvjeta izabrani ponuditelj zadovoljio 16. Iz dokumentacije nije bilo vidljivo je li nadzorni odbor bio u pisanom obliku upoznat sa analizom ponuda. E sada, revizija potvrđuje ove moje tvrdnje, dakle moje tvrdnje potvrđuje revizija, citiram, društvo je trebalo preispitati opravdanost donošenja odluka o promjeni mjesta isporuke stroja na novu lokaciju u Krapinu, s obzirom da je u investicijskom projektu odnosno …/Govornik se ne razumije/… proizvodnje papirne i toaletne konfekcije svibnja 2012. koji je bio polazište za donošenje odluke o provedbi projekta navedeno kako je lokacija u Kukuljanovu u prednosti, dakle u Rijeci u prednosti naspram ove u Krapini. A za lokaciju u Krapini, slušajte dobro, plaća se najam mjesečni u iznosu od 234 tisuće kuna. Dakle zona u Kukuljanovu je besplatna jer je u vlasništvu društva, donosi se odluka da se kompletna proizvodnja ipak seli u Krapinu gdje se mjesečni najam hale koja nije u vlasništvu plaća 234 tisuće kuna mjesečno. Neobjavljivanjem natječaja, kaže državna revizija za zakup poslovnog prostora u sredstvima javnog oglašavanja propuštena je mogućnost dobivanja većeg broja ponuda. Zaključivanjem ugovora o zakupu poslovnog prostora u Krapini kojim se društvo obvezalo u slučaju raskida ugovora prije isteka roka zakupa nadoknaditi zakupodavcu iznos od milijun i 450 tisuća kuna na ime ulaganja, kaže državna revizija nije postupljeno u interesu društva. Dakle sada se vraćamo na one privatne istražitelje, oni će to vjerojatno ustanoviti. Međutim, ako su privatni istražitelji ne vidim razloga zašto se nije obavijestilo o tome i državno, nadležno državno odvjetništvo. Ja u biti neću sada citirati, ima tu još dosta toga što je državna revizija utvrdila vezano uz cijeli ovaj slučaj, po meni je to on skandalozan. Ja se nadam da će biti predstavljen i hrvatskoj javnosti ne samo sa ovog mjesta nego da će se i oni koji su za to zaduženi mediji dobro raspitati vezano za navedeni slučaj, da će proučiti ovaj nalaz državne revizije jer on je doista skandalozan. Kada smo sada sve to na kraju rezimirali, moram se malo referirati u kakvom se stanju Narodne novine nalaze danas. Naime, želim na ovom primjeru pokazati kakvu mi skupu državu u biti imamo i kako nam novac curi zbog loših poslovnih odluka a da pri tome nitko ne odgovara. Ovdje imam jedan članak iz jednog našeg dnevnog lista pod naslovom fijasko biznisa s državnim toaletnim papirom, Narodne novine uložile projekt 63 milijuna kuna, smijenili upravu a posao i dalje propada. Zaključno, možda sam podnaslov u ovom članku najbolje opisuje situaciju u Narodnim novinama, uz službeni glasnik za Vladu proizvoditi ćemo i vrhunski wc papir. Upravo u navedenim Narodnim novinama smatram da je bivša vlast pokazala kako loše političko kadroviranje u rukama isključivo jedne političke stranke može destabilizirati jedno tradicionalno društvo sa rejtingom, sa dobrim poslovanjem. I drage kolegice i kolege, zaključno, nadam se da nam se ovakva situacija više neće ponoviti. Nadam se da ćemo biti dovoljno odgovorni da više niti jedno državno poduzeće ne prepustimo u ruke isključivo samo jedne Hvala lijepa. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. O javnoj nabavi danas već smo puno toga čuli a rezultate koje imate pred sobom očekivani su. Sve sukladno je ono psi laju a karavane prolaze, koliko god to grubo zvučalo. Izvješća su korektna i u skladu sa mandatom revizije na čemu se zahvaljujem revizorima. Problemi su detektirani ali vrijeme je da konačno se postave rokovi za otklanjanje tih nepravilnosti odnosno da se provedu sankcije pogotovo ako nepravilnosti imaju karakter ponavljanja. Naravno, to je posao prvenstveno vlasnika, tj. Vlade Republike Hrvatske i na njemu je da u skladu sa time djeluje. Tu svakako treba inzistirati na većoj kontroli sustava javne nabave na svim razinama ali ujedno, to smo vidjeli i iz izvješća, donošenje preciznih uputa za sve segmente te poslovne procese javne nabave. Ako su svi procesi javne nabave dobro definirani i opisani lakše su provedivi ali se ujedno i lakše kontroliraju i nadziru. Jedan detalj, zajednički iz nekoliko pojedinačnih izvješća mi je posebno upao u oko a mislim da je jedna od većih boljki. A to je primjedba revizije na postupak planiranja nabave. Naravno i on bi trebao biti vrlo detaljno definiran odnosno propisan. U praksi međutim dolazi do pitanja kako se došlo do brojke odnosno do iznosa planiranog za nabavu. Je li iznos za predmetnu nabavu koja se nalazi u planu nabave došao odozdo, čitaj vlasnik ili sa strane čitaj poželjni dobavljač? Ili se do iznosa došlo kroz sustavnu analizu istraživanja tržišta? Mislim da tu postoji poprilično veliki problem na kojem bi trebalo proraditi. osim te bolje kontrole sustava javne nabave mislim da trebamo pribjeći i nekim sistemskim rješenjima koje bi cijeli sustav učinile učinkovitijim i transparentnijim. Tu prvenstveno mislim na centralizaciju javne nabave. ću samo jedan banalan primjer, toliko banalan da je gotovo smiješan ali kolega ga se prije mene dotakao. Dakle sva državna poduzeća nabavljaju npr. wc papir. Zašto bi ga posebno kupovali u Željeznicama, posebno u FINA-i kada centraliziranom javnom nabavom moguće je dobiti niže cijene i povoljnije uvjete? Takvih, tzv. standardiziranih nabava roba i usluga ima napredak i zajedničke su za sva javna i državna poduzeća. I to se može sprovesti, realizirati u sklopu tzv. državnog holdinga ako se isti eventualno neće formirati onda u sklopu zajedničkog i javno nabavnog servisa pod navodnicima. Takav centralizirani institut ili način provođenja javne nabave ujedno je lakši i jednostavniji pa i jeftiniji. A sada jedno sasvim konkretno pitanje. Dolazim iz ustanove u kojoj računalo istih performansi kupljeno preko javne nabave stoji daleko više nego isto takvo kupljeno u bilo kojoj prodavaonici računalne opreme. Sigurna sam da osobe koje vode javnu nabavu rade to na transparentan način i ne postoji niti najmanja sumnja u bilo kakve malverzacije pa onda kako je takvo što moguće? Ima li neka sistemska greška u javnoj nabavi koja može dovesti do ovakvog stanja? Molila bih odgovor u završnom obraćanju gospodina glavnog revizora gospodina Klešića. I da završim, na način na koji sam i do sad završavala svoja izlaganja neka sve ne ostane na iznošenju činjenica i jadikovkama nad zatečenim stanjem. Pozivam nadležne saborske odbore da svaki u svojoj domeni uspostavi kvalitetnu suradnju sa resornim ministarstvima i počnu zajedničkim snagama raditi na stvaranju zakonskih okvira i pravilnika u smjeru otklanjanja postojećih nepravilnosti. Inače će ova govornica mjesto na kojem se čuju samo prazne riječi koje ne prate djela. Želimo li takav Parlament? Vjerujem da ne, niti mi, niti građani koji nas za ovo plaćaju. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jednu repliku na izlaganje uvaženog zastupnika Darija Hrebaka, to je uvaženi zastupnik Giovanni Sponza. **Sponza, Giovanni (IDS)** Poštovani kolega Hrebak, vi ste u svom dijelu iznosili na temelju nalaza Ureda državne revizije pojedine negativne primjere. Javio sam se za repliku, jer mi se čini, zapravo čvrstog sam stava, da se mi po bilo kojoj temi u bilo kom području isključivo bavimo posljedicama, a ne otvaramo prostor, ne nudimo rješenja i ne govorimo o uzroku. Svatko tko radi , dali u jedinici lokalne samouprave, da li na čelu određenog trgovačkog društva, da li na čelu određene državne institucije, tada mogu sebi slobodno dopustiti jer jesam i čelnik lokalne samouprave, da zapravo uzrok velikog dijela ovih posljedica je loš Zakon o javnoj nabavi i da ključ rješenja je novi Zakon o javnoj nabavi. Ako budemo energiju svi zajedno usmjerili u tom pravcu i u tom dijelu pridonijeli da smanjimo posljedice, a državne institucije kasnije neka procesuiraju one koje trebaju procesuirati, onda mi sa naše strane jesmo dali doprinos. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će poštovani zastupnik Dario Hrebak. **Hrebak, Dario (HSLS)** Poštovani kolega zastupniče, apsolutno se slažem sa vašim vašim stavom, dapače podržavam ga. Ali moram naglasiti da nema direktne veze vezano uz ovo moje izlaganje. Naravno da je ovo izlaganje bilo jedan vrlo, vrlo negativan primjer ne samo javne nabave nego i općenito samog upravljanja i poslovanja jednom renomiranom tvrtkom i to isključivo zbog političkog načina kadroviranja unutar same tvrtke. Što se tiče sustava javne nabave tu vas apsolutno podržavam, Zakon o javnoj nabavi treba uzeti u obzir njegovu jednu novu drugačiji pristup. I smatram da se tu, tu uopće nema spora, tu se zajednički slažemo. podržavam isto tako i ovaj vaš prijedlog da mi u biti stalno razgovaramo o posljedicama, a nikako o tome kako da posljedice preveniramo. Upravo zato sam i htio ovim svojim izlaganjem naglasiti to kako može biti pogubno političko kadroviranje unutar jedne velike državne tvrtke. Što se tiče Zakona o javnoj nabavi još jednom podržavam. Hvala. A sada na izlaganje gospođe Rusak, kolegice Rusak ima repliku uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice Rusak. Pa vi ste me inspirirali, ali zapravo i sve rasprave koje danas traju da podsjetim sve nas da ovaj nalaz Državne revizije je zapravo jedan odličan alat koji se naslanja na Strategiju suzbijanja korupcije. Naime, kolegice i kolege mi imamo Strategiju suzbijanja korupcije 2015.-2020. koja je na snazi i uz nju imamo akcijski plan za provedbu Strategije suzbijanja korupcije koji ima dva poglavlja. Poglavlje 513 to je javna nabava i poglavlje 514 to su trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. I jedno i drugo poglavlje ima točno određene mjere, nositelje, rokove, indikatore provedbe na temelju čega upravo se radi ono o čemu je sad govorio kolega Sponza. Dakle, ne posljedice nego se pokušava preduhitriti šteta koja nastaje zbog posljedica. I ono što je vrlo bitno zbog čega sam se i javio za riječ, najveći dio tih mjera trebao se provesti u zadnjem kvartalu 2015. i prvom kvartalu 2016. tako da je ovaj nalaz revizije zapravo sjajno sredstvo koje treba pomoći da se te mjere doista i ostvare i da na taj način smanjimo štetu koja nastaje zbog korupcije u javnoj nabavi i prevarama koje se događaju, trgovačkim društvima kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Odgovorit će uvažena zastupnica Gordana Rusak. **Rusak, Gordana (Nezavisni)** Mislim da sam ja u svom izlaganju jasno i glasno rekla, da s riječi prijeđemo na djela. Ja se slažem ako postoje svi ti zakonski okviri, ako postoje mogućnosti da se sve to napravi o čemu je kolega Jovanović govorio ja sam prva za. I prva sam koja sam za ovom govornicom, ne jedina ali među rijetkima danas išla afirmativno u ovoj raspravi i napomenula da očekujem nekakva rješenja, a ne samo jadikovke iz ovih klupa. Hvala lijepo. Hvala. A sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Domagoj Ivan Milošević. hvala gospodine predsjedniče, uvaženi državni revizore, poštovane kolegice i kolege. Ja mislim kada bi ove tu tvrtke koje su bile predmet Državne revizije bile u vlasništvu bilo koga od nas ovdje u ovoj sabornici mislim da bi bilo otpuštenih tzv. menadžera u tim količinama da ni svi hadhunteri u Hrvatskoj zajedno im ne bi pomogli. Prije svega čestitam Uredu za reviziju na odlično obavljenom poslu, iako postoji jedno od rijetkih mjesta gdje ne bi trebalo štedit u državnom proračunu, onda je to sigurno Državni ured za reviziju. Nekako mi se čini, da gdje štedimo stotine tisuće kuna gubimo milijune, desetke milijuna. Mislim da to treba malo promijeniti. Što se tiče ovog izvješća nije tu ključ samo bitno je, dakle i transparentnost i učinkovitost naravno javne nabave. Međutim, posebno je važno s obzirom na to da su nam bez obzira tko u vlasti u opoziciji godinama sva pažnja usmjerena na gospodarski rast i oporavak. A s obzirom na količinu, odnosno značaj i veličinu u hrvatskom gospodarstvu javnog sektora, javnih poduzeća onda je i ovo izvješće i općenito ta javna nabava tim važnija, pa ću na to se malo, na značaj te javne nabave za javna poduzeća, odnosno za hrvatsko gospodarstvo vratiti nešto kasnije u ovom izlaganju. Često smo morali slušati proteklih godinu, dvije, tri ali posebno u protekloj godini 2015. o tome kako bivša Vlada uvodi red. Posebno je aktivan u tom izričaju bio gospodin Milanović koji je neprekidno nas sve podsjećao kako se uvodi red pa ću ja ipak citirati kako se to uvodio red od strane bivše Vlade posebno u javnim poduzećima. Pa ću citirati ovako, kaže u nalazu Državne revizije npr. "Društva nemaju pisane dokaze na temelju kojih je sastavljen plan nabave. Iz dokumentacije nije vidljivo da je nabava roba, radova i usluga planirana na temelju stvarnih potreba i financijskih mogućnosti", kraj citata. Onda kaže dalje: "Pojedine usluge nabavljene su bez primjene propisanih postupaka javne nabave. Pojedini postupci nabave su provedeni sa zakašnjenjem a nabava je obavljena bez zaključenih ugovora", kraj citata. Pa onda kaže: "Društva ne prate ostvarenje plana nabave, nije određeno tko je odgovoran za praćenje i ostvarenje plana nabave." "Društva nemaju obrazloženja odstupanja ostvarenja od plana." Pa onda npr., neću citirati ali kaže društva ne pokušavaju uopće dobiti nekoliko ponuda iako postoje tvrtke koje su u stanju ponuditi konkurentske ponude nego se ugovara samo sa jednom tvrtkom. I tako dalje i tako dalje, ja bih mogao sad tu navoditi mnogo toga ali pretpostavljam da ste čitali ovo što je Državni ured za reviziju naveo. Zašto, da se sad vratim na taj gospodarski oporavak i značaj javnog sektora odnosno javne nabave. Dakle, zašto je to toliko bitno? I sam Državni ured za reviziju to konstatira zašto je to bitno. Dakle, prije svega i danas smo mogli čuti ekonomski najpovoljnija ponuda. Dakle, javni sektor i količina nabavljenih ne samo ovih danas tvrtki o kojima raspravljamo je toliko veliki i toliko značajan posebno za srednje i male poduzetnike i za obrtnike da bi svakom, posebno Vladi RH koja upravlja s tim tvrtkama, trebalo biti u interesu da javna nabava u javnim tvrtkama bude transparentna, učinkovita ali također da vodi brigu. A to sam imao prilike razgovarati osobno u nekoliko navrata kad sam bio u Austriji upravo kolegica Rusak je spominjala državni holding ali i austrijski i razgovarajući s njima dakle jedan od ključnih ciljeva tog austrijskog holdinga koji upravlja javnim odnosno udjelima koje imaju danas Austrija u javnim poduzećima jest osiguranje da domaće tvrtke, u ovom slučaju bi to trebale biti hrvatske tvrtke prije svega srednji i mali poduzetnici, obrtnici isporučuju proizvode i usluge našim javnim poduzećima. I to i sam nalaz Državne revizije, i to mi je jako drago i zaista pozdravljam to, na nekoliko mjesta se navodi. Recimo osigurati nabavu po načelu najbolje vrijednosti za novac. To je to. Dakle, ako hoćete samo isključivo cijenu onda koji puta naše tvrtke posebno proizvodne možda i neće biti konkurentne, prije svega iz razloga što eto nažalost naša država još uvijek nema baš najkonkurentniji položaj ni u Europi niti šire pa tako niti poduzetnici ne mogu biti konkurentni mimo svoje vlastite države na domaćem tržištu. Onda kaže na drugom mjestu Državni ured za reviziju dakle jest predložio provoditi otvorene postupke javne nabave čime se omogućava tržišno natjecanje i izbjegava diskriminirajući učinak te postiže mogućnost dobivanja ekonomski najpovoljnije ponude. Ja znam da koji put nije lako, da je atmosfera koja je stvorena i ljudima koje ne koje ne treba samo kritizirati nego treba reći koji puta nije lako zauzeti stav i provesti natječaj po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude pa sutra na DORH-u objašnjavati zašto si kupio od hrvatske tvrtke to skuplje, to je nešto što mislim da bez obzira lijevo, desno, gore ili dolje trebamo svi skupa u ovom Saboru dobro raspraviti jer bez toga bez da hrvatski poduzetnici mogu raditi na vlastitom tržištu koliko god bilo neveliko nema nam daljnjeg izvoza i opstanka hrvatskog gospodarstva. Posebno bih se, kad već govorimo o hrvatskim poduzetnicima, osvrnuo na jedan dio koji se zove praćenje provedbe ugovora. Dakle, tko god ima realno iskustvo iz hrvatskog gospodarstva onda zna da je često upravo problem u praćenju provedbe ugovora. Zašto? Zato što kako se ne znam pretpostavljam u 80%, 90% javne nabave isključivo kao ključni kriterij tretira odnosno uzima cijena onda ako hoćeš namjestiti nešto onda i to tu na neki način zapravo jasno piše, a to je dakle cjenovno najpovoljniji, međutim ako nakon toga ne nadzireš cijeli postupak nakon što se potpisao ugovor onda naravno na kraju nije nužno najpovoljnija ponuda zaista i usvojena. Nego se van troškovničkim radovima na bilo koji drugi način evo ovdje sad da ne citiram ima toga dosta ali zaista ima i mnogo preporuka koje trebamo svi ovdje uzeti u obzir i nadam se da će se to konačno sada sa ovom Vladom početi provoditi po svim javnim poduzećima. Dakle, jednostavno nužno je da se posebno nakon što se potpišu ugovori prati prati provedba, nadzire ta provedba kako se ne bi naknadno raznoraznim makinacijama zapravo na štetu društva, a to znači i svih nas koji smo suvlasnici indirektno tih javnih poduzeća, em isključilo one koji su trebali pobijediti u originalu na natječaju, a s druge strane izgubiti zaista značajan novac. Preporuke neću čitati, ima zaista cijeli niz i još jedanput čestitke uredu za sve preporuke koje ste naveli. Ono što mi je jedino žao a to je da ne vidim koji je sustav i koji je način penaliziranja i provedbe svih tih ne samo preporuka nego i onog što je napravljeno krivo. Dakle bilo bi i ja se nadam da će i glavni državni revizor u završnom obraćanju sigurno nešto reći o tome kako na kraju dana prvo i prije svega natjerati one koji su odgovorni, a to su uprave, da postupe po ovim preporukama da s jedne strane ti isti, a to su prije svega uprave. Dakle, ne mislim sad izravno na Vladu nego oni koji su odgovorni koji upravljaju postupaju po ovim preporukama i da se drže zakona jer je fenomenalno zapravo ovdje čitati na mnogo mjesta u ovom izvještaju da se javna poduzeća ne drže Zakona o javnoj nabavi. Još bih rekao nekoliko rečenica o samom tom upravljanju. Kolege prije mene su spominjale zakone. Dakle nemojmo se mi ovdje kao zakonodavno tijelo zavaravati da postoje savršeni zakoni i da ćemo mi ovdje smisliti zakone, svi zajedno kada bi smišljali koji mogu riješiti naše stvarne probleme. Mislim da je to zadnjih godina bilo dosta pokušaja pa mislim, nadam se da smo shvatili da zakoni bez ljudi koji će ih provoditi su mrtvo slovo na papiru. I ja ću se čak drznuti ovdje pa ću reći da su ljudi sigurno važniji od zakona, ljudi koji će raditi svoj posao profesionalno. Dakle možemo imati najbolji u Europi Zakon o javnoj nabavi ali ako nećete imati ljude koji će se ne samo držati zakona nego i koji će razumjeti suštinu koju je zakonodavac htio postići teško da ćemo svi skupa izaći iz ovog gliba. I zato ja moram reći kao što postoje penali, trebao bi postojati sustav nagrađivanja. Dakle nemoguće je očekivati a pričamo svi o profesionalizaciji javnih uprava u javnim poduzećima. Dakle s jedne strane da, mora biti kazna ali mora biti i nagrada. Nemoguće je očekivati kvalitetne najbolje ljude, one koji će stvarno upravljati na korist svih nas, svih građana hrvatske koji su suvlasnici zapravo tih javnih poduzeća bez da im date korektne korektne tržišne plaće koje danas u Hrvatskoj postoje i da uvedete sustav nagrade i kazne. Ultimativna kazna jest raskid ugovora tih menadžerskih, famoznih. Ne samo to, postoje i druge kazne ali s druge strane mora postojati i nagrada. Dakle to mislim da je jednako važno ako ne i važnije od samih zakona. Dakle zakoni sigurno mogu uvijek biti bolji i trebamo svi zajedno potruditi, posebno ovakvi zakoni kada govorimo o oporavku hrvatskog gospodarstva ali prije svega dođemo uvijek na ljude, dakle nemojmo se zavaravati da bez ljudi se može izaći iz ovog začaranog kruga. Evo, dalo bi se još puno govoriti o ovom izvješću. Ja neću ići u detalje po poduzećima, međutim još jedanput ću na kraju, dakle HZD će podržati ovo izvješće, mi ćemo sigurno glasati za, čestitam vam na trudu i radu i želim vam sve najbolje i dalje. Kolega Milošević spomenuli ste ljude i rekli ste da i najbolji zakoni ne mogu se provesti ukoliko nemamo ljude koji će ih provesti. Potpuno se slažem s vama. I zato još jednom iz ove pozicije kažem da bez obrazovanja i bez društva koje ulaže u obrazovanje nećemo moći provesti niti jednu i niti najmanju reformu a kamoli one ozbiljnije. Puno hvala. Dakle postoji na svijetu i to vrlo, vrlo ugledne škole gdje se školuju deseci tisuća iz mnogih država onih koje trebaju upravljati javnom administracijom. Međutim ne samo dakle management u javnim poduzećima, mi trebamo konačno osvijestiti da je i upravljanje unutar administracije ne treba imati veze sa politikom. Upravljanje je upravljanje. Dakle naravno da politička stranka ili većina u nekom parlamentu odlučuje o smjeru ali administracija treba kvalitetno raditi svoj posao zato treba također biti educirana pa trebamo razmisliti da možda i mi neke ljude iz naše administracije koji su profesionalci koje trebamo …/Govornik se ne razumije./… šaljemo na te škole s jedne strane. I s druge strane ono što jest hrvatski problem 2016., danas kada smo punopravna članica Europske unije a to je da mi nažalost nemamo dovoljno izgrađene institucije, nemamo dovoljno izgrađenu administraciju ali zato ju trebamo svi zajedno graditi. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća rasprava u ime kluba uvaženi zastupnik Silvano Hrelja, klub HSU, Stipe Petrina. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine Klešiću sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja bih volio da prvo mi jednu stvar raščistimo ovdje i da ne očekujemo da će državna revizija nama riješiti sve probleme. Niti su oni bau bau niti oni imaju mehanizme u kojima će dovesti u red poduzeća u vlasništvu lokalne samouprave niti u vlasništvu države itd.. Ali ono što se ja usuđujem ono što se ja usuđujem reći za državnu reviziju da su oni sa svojim ustrajnim djelovanjem i ukazivanjem na nedostatke u procesima u hrvatskom društvu prijatelji građana Hrvatske jer brinu za opće dobro. Dakle to je ono što je bitno. Njihovo nastojanje ovdje i njihovo izvješće o kojem mi raspravljamo sigurno ne zaslužuju da budu negativno ni pozitivno konotirana. Jer takvih ocjena nema jer nisu oni koji će upućivati da državno odvjetništvo, prekršajni sudovi interveniraju. Sama izvješća se upućuju svima i svi su pozvani intervenirati. Prvo su pozvani intervenirati članovi uprave društva, pa članovi nadzornog odbora, pa skupština pa institucije sustava. Svi ove papire istovremeno dobivaju. možemo se razbacivati terminima sramotno, ovo ono. Niti jedno od ovih društva nije dobilo neprolaznu ocjenu, dakle onu zadnju, najlošiju ocjenu. Imamo prolaznu ocjenu za Plinacro,

i Središnje klirinško depozitarno društvo i imamo ocjenu da sustav javne nabave nije bio učinkovit za HŽ CARGO, HŽ Infrastrukturu, Putnički prijevoz i Narodne novine. To ne znači, još uvijek to ne znači da treba intervenirati Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ili istražni organi. Ovo je sustav koji treba izgrađivati. I mi govorimo kritički o ovom izvješću. Ovo je jedno od izvješća koje u sebi krije pozitivan primjer. Zašto ne bi raspravljali o tom pozitivnom primjeru? Ako je društvo Plinacro moglo u 99% poštivati sve propise koji reguliraju zašto to ne mogu napraviti i druge uprave, druga društva? Zbog čega to ne mogu napraviti? Mi miješamo unutra odgovornost ministara, odgovornost ovoga, odgovornost onoga. Ljudi moji u upravi društva u nadzornom odboru, u skupštini se ovo mora rješavati neovisno o tome što misli ministar i tko je na vlasti. Pitanje je revizije i pitanje učinkovitosti sustava javne nabave nadilazi bilo koju vladu, nadilazi sve vlade. To je nama obveza po strateškim dokumentima koje smo usvojili ovdje u Hrvatskom saboru. Danas ne možemo govoriti ovi su bili loši, ovi su bili dobri. I ja odgovaram kolegi Ivanu Domagoju Miloševiću na njegovu konstataciju da bi trebali ostati, odnosno da bi trebali biti nagrađeni oni koji dobro posluju. Mene baš zanima da li će svi biti pometeni kad dođe na red ili će ovo društvo gdje je Plinacro koji uz ovo ima i pozitivan poslovni rezultat jako pozitivan biti svi smijenjeni. Ili ćemo završiti jednom sa tom pričom sve Vlade, na vama je sada red. Da, da, ali da li ćemo završiti i da li ćemo poštivati nogometno pravilo, da momčadi koje pobjeđuju ostaju, a one koji gube odlaze. Ja vas pitam, sada je red na vama da li ćete pokazati svojim primjerom kako treba poštivati pozitivne rezultate. Dakle, baš ću pratiti što će se s ovim društvima dogoditi. Prema tome i naravno da ćemo o tome raspravljati. Ali slažem se sa vama kolega Milošević, da mora postojati nagrada za dobar rezultat apsolutno, iako je u ovom slučaju, jer ga solidno poznajem i takva nagrada izostala. Ali to iz solidarnosti sa vremenima u kojima se ovo poslovanje promatralo. I još jedna stvar, ovdje se sa govornice iščuđavamo da nisu se provodili planovi javne nabave. Ovo je period revizije od 2012. do 2014. ja čisto sumnjam kad bi ranije postojali bili planovi nabave, da bi se baš ova nova uprava prestala pridržavati tih planova javne nabave. Ne bi, nego ih i ranije nije bilo i naravno da se nastavilo sa istim poslovanjem dalje. Dakle, imamo mi u raznim društvima koja još dan danas plaćaju troškove prethodnih uprava, troškove životnih osiguranja prethodnih uprava plaćat će ova uprava i plaćat će još neka uprava, a to ovisi o tome kako će predsjednik Nadzornog odbora dozvoliti da se donesen takva odluka ili ne. Dakle, opet je problem počinje i završava sa politikom. Dakle, rekao sam da je ovo ispit novoj Vladi da sve se završava na upravljanju poduzećima manirom dobrog gospodara, na poštivanju struke ove o kojoj ovdje govorimo. Ali meni je vrlo indikativno, da oni koji imaju veoma teška pravila struke, a to je ova tvrtka Plinacro, dakle vrlo su rigidni propisi za njihovo poslovanje, opasnosti od požara, eksplozije, vode brigu na dvije i pol tisuće kilometara plinovoda. Dakle, vrlo su rigidni i u tim sustavima poštivanje svih propisa je normalno. To je nekad bilo normalno i u sustavu Hrvatskih željeznica, ali očito je da su se Hrvatske željeznice zato što su se oni školovali da poštuju određene vrlo rigidne propise. Očito da se otišlo dalje od struke, da su neki novi ljudi neovisno s kojom su vladom došli preuzeli kormilo i da danas imamo manjak poštivanja struke, ali i manjak poštivanja ostalih propisa. Vrlo se lako jedna dobra atmosfera razvodni i vrlo se teško ponovno vraća na pravi put. Dakle, apeliram i na neki način doživljavamo reviziju kao državno tijelo koje uvodi određenu razinu standarda, određena pravila ponašanja za sve u ovoj državi, da ih cijenimo i poštujemo njihove nalaze, a da ne očekujemo od njih da će oni loviti vještice po Republici Hrvatskoj. Naravno da će Hrvatska stranka umirovljenika, odnosno klub Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisne liste Stipe Petrine podržati ovo ovo izvješće jer je veoma kvalitetno, jer ako želimo imamo u njemu pozitivne primjere od kojih možemo učiti. I imamo negativne koje moramo izbjegavati, ali sve to skupa ne zaslužuje da se nabacujemo i prozivamo i određene ministre u ovoj prošloj ili nekoj budućoj vladi, nego da se koncentriramo na ono što je bitno, a to je korigirate sustave prema vašim nalazima, jer je to za dobrobit svih građana Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Domagoj Ivan Milošević. Izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Hrelja, vi ste meni jako dragi, to znate ne, ali nisam vas čuo 2012. kada je tada nova Vlada, sada bivša Vlada pomela ne uprave, nego sve razine upravljanja u svim javnim poduzećima bez obzira na rezultate upravljanja. Ne sjećam se da se netko bunio u ovoj sabornici kada se išlo mijenjati napokon put prema organiziranoj administraciji kojoj između ostaloga, ja ću vas sve podsjetiti u sebi sadržava ravnatelje. Ravnatelji su bili profesionalci. Možda nisu bili najbolji, možda svi nisu bili idealni ali dakle ispod državnih tajnika konačno se godinama gradila administracija ona o kojoj sam maloprije pričao. To je jedno. Što se tiče konkretnih primjera pada mi na pamet recimo direktorica Zračne luke Zadar. Žena je morala otići jer se drznula isplatiti ugovorom zagarantirani bonus. Dakle, o čemu imamo mi danas zapravo pričati? Dakle, da li to sve treba napraviti? Da. Ali bolje da pustimo proteklih par godina. Reći ću vam samo još što se tiče javne nabave. Javna nabava sigurno može biti i treba biti jedan od kriterija kad govorimo o sustavu nagrađivanja i kažnjavanja, ali ne jedini. Znači ako upravljate monopolističkim poduzećem koje upravlja infrastrukturom jedino u Hrvatskoj onda teško, onda je to onak prvi razred osnovne škole, ne to je predškola da poštujete Zakon o javnoj nabavi. Mislim pa ne možete obavljati tu dužnost direktora ako nećete u vlastitoj zemlji poštivati Zakon o javnoj nabavi. To je prvo. Znači iznad toga onda možemo pričati koji su ciljevi tog poduzeća. Ako je netko infrastrukturni monopolist onda ne može imati samo za cilj dobit jer služi svima nama, gospodarstvu, građanima itd. Pa onda kad vlasnik, a to je država tj. Vlada, zna koji su to ciljevi onda iz toga proizađe strategija i onda dođemo na ovaj državni holding, holding je potpuno kriva riječ ali zapravo o čemu se radi? A to je da država mora na jednom mjestu raspravljati ali ne o resornim ministarstvima samo. Dakle, resorna ministarstva su zadužena za strategiju i ciljeve, moram završiti, ali s druge strane operativom se moraju baviti profesionalci. Evo, sad bih još mogao dugo na tu temu ali bolje da pustimo što je bilo proteklih godina. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Uvaženi kolega ja sam vam i predložio da pustimo to za neke druge rasprave ali moram vam reći da niste u pravu kad ste rekli da je Vlada 2012. pomela. Promijenila je uprave istekom njihovog mandata. Promijenila je uprave istekom njihovog mandata. A drugo, kad govorite da sam ja govorio o tvrtci koja ima monopol, sve tvrtke promatrane ovim izvješćem imaju monopol i jedine su u Hrvatskoj koje rade taj posao. Koja je alternativa FINA-i? Koja je alternativa HŽ Cargo-u? Sa kim imaju oni tržišnu utakmicu? Dakle, svi ovdje imaju onda poslovanje po vama za prvi razred osnovne škole. Što nije točno! Ali ja se slažem, odnosno s jednim se slažemo, da ovo nije jedini kriterij po kojem se moraju cijeniti uprave. S time se slažem. Kriterij i profita i investicija i svega onoga što bi trebalo činiti dobru tvrtku jesu kriteriji za ocjenu menadžmenta jedne tvrtke. Ali samo znajte baš u toj firmi oni koji su otišli po isteku mandata otišli su sa visokim otpremninama i još dan danas ta firma njima plaća životno osiguranje. Ako meni ne vjerujete molim vas provjerite. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Blaženko Boban. Izvolite. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Hrelja meni niti, kao kolegi Miloševiću, niti ste smiješni niti niste smiješni ali uistinu je vaša rasprava smiješna. Naime, podsjetiti ću vas na jednu stvar. Vi kažete da zaboravimo ovo sve skupa i da je na potezu nova Vlada i da ne bi trebali razmišljati o tome. Jedan saborski zastupnik ne može i ne smije tako kazati ako ima pred sobom ovakvo izvješće revizijsko koje ima, dapače dužan je uputiti sve institucije RH na to da provedu poglavito Državno odvjetništvo istragu a poglavito ovdje čuli smo primjer i od kolege neke tvrtke temeljem javne nabave plaćaju preko 200 tisuća kuna najma za prostor, a ne koriste 0 kuna na nekoj drugoj lokaciji. I vi kažete zaboravimo to. Ali ja vas razumijem, vi ste isto jedan od onih koji pod plaštem politike a da prstom ne možete uprijeti na onaj projekt ili aktivnosti koje ste proveli za dobrobit RH a živite od ovih ljudi ovdje kao i od onih iz prethodne rasprave jutarnje iz komunalnih tvrtki i trgovačkih društava sa lokalne razine. Ja vam moram reći da i tu nemate isti aršin jer isto tako ste mogli reći i jutros za tvrtke s lokalnih razina, ali ne, niste. Dakle, nema zaborava u segmentu kriminaliteta, prijevare, izigravanja javne nabave. Ja vas to najiskrenije molim da na taj način ubuduće raspravljamo ma o kome se to radilo, da li ovima, onima, da li do 2012., 2014., 2016. ili bilo koje druge godine. Jedino na taj način

Ali ja vama moram reći da sam jako zabrinut vašim neznanjem iz razloga što Izvješće Državne revizije su dobila sva nadležna tijela Republike Hrvatske koja su slobodna za postupanje. Dakle, i Državno odvjetništvo i sve relevantne institucije su dobile ta izvješća. Što mi imamo popovati i držati misu kad su svećenici dobili ono što je materijal bio za njih? O čemu vi pričate? O čemu vi pričate? To je elementarno nepoznavanje sustava. A o tome da li sam mogao ili nisam jutros raspravljati o lokalnoj samoupravi nisam navijački nastrojen i nisam bio ovdje jer sam bio spriječen pa nisam mogao uzeti učešće u raspravi. Ako želite normalni odgovor na normalno pitanje. Hvala lijepa.

ne treba se ljutiti, sve je u redu, svi su dobili nalaze, sve ustanove, DORH, USKOK, PNUSKOK, jedino ne znamo što se tamo dešava? Da li su na kolektivnom godišnjem, da li je u zraku valjda strah od ovog novog virusa ZIKA ili se radi o nekakvom postupanju koje je nama nejasno kad gledamo s pozicije vlasti. govorili ste o tome o nalazima ponekih firmi, ovdje javnih poduzeća u vlasništvu države. Meni je žao što revizija nije otišla i u HEP. Evo, to mi je žao za ovo razdoblje. Jer čitam nedavno ovo na Portal, HEP mora vratiti na posao bivšeg predsjednika uprave, isplatiti mu 1,1 milijuna kuna, na korištenje mu vratiti službeni Audi A6, vratiti mu životno osiguranje i plaćati dalje i vratiti mu službeni telefon. Što se desi kada se posvade dvije skupine unutar jedne stranke? Nastrada direktor koji je postavljen od te stranke i onda imamo posljedično rezultat nad sredstvima hrvatskih građana tj. isplate silnih otpremnina ili vraćanje na posao ili vraćanje povlastica radi toga što su se usudili potpisati menadžerski ugovor koji je evo samo na jednoj razini mjesečne isplate plaća 47 tisuća kuna. Pa se mi pitamo jesmo li mi svi posloženi kako treba. Znači tko je kriv zbog čega se ovo mora otplatiti. Nekakav sukob unutar neke stranke, evo tako to meni izgleda. Neki će reći da je to nešto drugo da nije bio stručan. Ali što smo ga onda stavili ako nije bio stručan? Neki će reći neko drugo objašnjenje nije bio podoban. A što smo ga opet stavili ako nije bio podoban? I sada smo došli do ovoga što imamo sada. Donesite uredbu u 10 mjesecu kada nema izbora i sada mi moramo staviti stručne. Ja mislim da će svi ovi ostati koji su sada tamo jer ako imaju ovakve menadžerske ugovore kao što ima ovaj to su stotine milijuna kuna obveza. ću vam reći da vi kao i ja dobro znate da nismo mi nalogodavci ni DORH-u ni bilo kojoj instituciji a nije ni državna revizija. Prema tome oni rade po svojim načelima, po svojim kriterijima ali jedno je sigurno da oni izvješća dobivaju. Kako po reviziji u našim svim strankama tako u reviziji po ovim revizijama i onim šta je bilo na raspravi i jutros i što će biti sutra i prekosutra itd.. A drugo, ja se konačno s vama gospodine Boriću uvaženi kolega moram složiti i meni bi bilo jako drago da je revizija bila u HEP-u. Hvala lijepa. Ali za drugi period. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolega Klešić sa suradnicama i suradnikom, kolegice i kolege. Ovo nije prvo a pretpostavljam da neće biti ni zadnje izvješće da li revizije ili neka druga izvješća koja su politički epilog a ne sadržaj onoga što je unutra navedeno. Naime, nastojati ću vrlo kratko, prije svega bih pohvalio izvješće i kao što su mnoge kolegice i kolege i prije kazali ono je nužno, ono može biti korektiv a isto tako je vrlo kvalitetan alat da oni koji su predmet revizije budu bolji. Prije svega, htio bih sve nas podsjetiti a piše vrlo jasno koji su bili, što je predmet i koji su ciljevi revizije. Pa ću pročitati, znači ciljevi revizije da li postoje jasne procedure u postupcima javne nabave. Da li su nabavljene robe radovi i usluge odgovarajuće kvalitete i jesu li nabavljene po najpovoljnijim cijenama. Je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola. To je znači što se tiče segmenta javne nabave. Kada bi imali ili da smo imali jednu za drugom raspravu kada smo imali izvješće države komisije o reviziji postupaka javne nabave pa da usporedo vidimo njihov nalaz za pojedine tvrtke u javnom sektoru, da vidimo njihov nalaz, da se usporedi, tada bi imali jednu daleko širu sliku. Nadalje, dva cilja koja su nakon toga da li je postojala stvarna potreba za provedbu javne nabave. Tu moram priznati da imam jedan upitnik. Postavlja se pitanje čemu nabavljati nešto ukoliko nema potrebe. Imam dilemu. I sljedeće da li je nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju poboljšanje kvalitete, odnosno poboljšanju učinkovitosti društva te zadovoljenje stvarnih potreba krajnih korisnika. Pa to su elementarni ciljevi. To su elementarni ciljevi radi čega se ide u javnu nabavu. To mi je prihvatljivo. Nadalje, na sljedećem dijelu znači gdje se govori o kriterijima ključna rečenica, okosnicu revizije činilo je glavno pitanja. Pa kaže je li sustav javne nabave u društvima učinkovit. Zatim potpitanja da li je planiranje javne nabave dobro organizirano. Znači to je ono kada sam govorio izvješće državne komisije, usporedba da se preklopi i da se napravi integralna verzija, tada bi imali jedno daleko šire tumačenje da li je stvarno sustav javne nabave dobar. Da li je formalno, ovo je izuzetno važno, u pisanom obliku određen način upravljanja postupcima javne nabave. Znači da li su jasno propisane formalno procedure u tvrtkama o kojima govore. Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate provedbu ugovora te jesu li nabavljenim robama, radovima i uslugama ostvareni planirani ciljevi odnosno poboljšana učinkovitost društva. Tu sada se ulazi u onaj dio poslovanja, pitanje rada uprave, nadzornih odbora, da li je sustav učinkovit u cjelini, da li su poslovni planovi koji su tvrtke trebale donijeti da li su adekvatni, odnosno kakvi su rezultati poslovanja na kraju godine. Ima vrlo interesantnih stvari, ja ću samo se na neke očitovati, znači nalaz revizije, što je revizija našla. Pod planiranjem javne nabave piše, društva nemaju pisane upute za planiranje nabave kojima bi detaljnije utvrdile obveze i odgovornosti pojedinih sudionika. To mi je čudno. Znači to mogu zaključiti da nema osobe, odgovorne osobe, licencirane osobe koja provodi javnu nabavu ili u većim sustavima da nema tima ljudi. Osim toga, nema pisanih dokaza o zahtjevima organizacijskih jedinica kao podloge za izradu plana nabave. Mislim, da li te tvrtke rade poslovne planove niže organizacijske razine, odnosno nemaju pisane dokaze na temelju kojih je sastavljen plan nabave. Pa jel' nema godišnji plan aktivnosti što će se raditi, ne znam da li će nabavljati HŽ Infrastruktura, tračnice da li će nabavljati, ne znam kancelarijski materijal ili nešto slično. Planovi nabave nisu usvojeni pravodobno, mislim da to nije toliki grijeh i kaže nadalje nije određeno tko je odgovoran za sastavljanje plana nabave. Znači tu je pitanje ustroja, pitanje sistematizacije. I naravno da ne idem dalje ima tih preporuka, a što je kasnije u preporukama i posebno napisano što je više nego dobro od uređivanja procedura, znači način upravljanja. Međutim, imam jednu dilemu u cilju postizanja povoljnije cijene nabave prednost je dati otvorenim postupcima javne nabave u odnosu na pregovaračke postupke. Tu postoje različita iskustva. Vjerujem, dobro ovisno je o veličini tvrtke, o načinu poslovanja, funkcioniranje, jer neki puta se na pregovaračkim procesima može postići jeftinija cijena. To govori praksa, nije da je generalno. Zatim u ovom dijelu tu se mogu složit, analizirat cijene roba, radova i usluga povezanih društava, te ih uspoređivati s tržišnim cijenama. Velim ukoliko je uočeno, sad ne znam točno, nije ponderirano, nije točno istaknuto u kojim društvima, koliki omjer je određenih preporuka uočen kao nedostatak u funkcioniranju društva. Međutim, to mi generalno imamo ozbiljan problem. Ne mi, skupštine, nadzorni odbori, uprave društva. Postavlja se pitanje da li se dobro i kvalitetno upravlja određenim društvima, znači da li su ta društva, da li se dobro upravlja, da li je to samo stvar na upravama? Mislim da je netko u raspravi bio spomenuo edukaciju što mislim da je izuzetno važno. Isto tako pitanje donošenja, velim opet se vraćam na poslovne planove. Ako usporedimo sa komunalnim tvrtkama isto smo imali prethodnu raspravu. Nisam siguran u kolikoj mjeri može postupak javne nabave poboljšati poslovanje neke tvrtke ukoliko drugi segmenti koji su izuzetno važni po meni nisu zadovoljili. No, vjerujem da će i sljedeće revizije pokazati nešto drugo. Ono što bih želio istaknuti tu je zatim napomenuto, tu se u potpunosti slažem općim aktom definirati uvjete korištenja službenih vozila. To je, uvijek je to predmet rasprave, predmet propitivanja, ispitivanja. Neću kazat da se čudim tome što to nema, ali moram izrazit čuđenje, jer mi je nezamislivo u jednom ogromnom sustavu gdje se ne radi o pet, deset vozila, gdje se radi o stotinama, da ne kažem tisućama vozila, da se nema jasno definirane i uređene procedure tko, kako, kada i za čiji račun. No, ovo izvješće velim bilo bi, neću raspravljati o društvima koja su iz, gdje je napravljena revizija u tom dijelu. Međutim, ovo gledam kao jedan vrlo koristan alat prije svega nadzornim odborima i upravama. Slažem se isto bilo je pitanje, dobili smo i odgovor od gospodina Klešića. Šteta što ova društva u stvari uprave koje bi trebale radit analizu, ali nadam se da će neke nove uprave vrlo dobro proučiti ova izvješća, a isto tako i nalaze Državne komisije za postupke javne nabave i vjerujem da će u narednim razdobljima biti vođenje tih društava ne samo javna nabava daleko učinkovitija na dobrobit svih naših građana. Hvala. Zahvaljujem. Za repliku se javila uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. nadzorni odbori, uprave koji budu u nekim drugačijim sastavima zaista se osvrnu i na ovo izvješće, pogotovo da vide, dakle koji su bili propusti. Jer i za manje propuste dobiva se uvjetno mišljenje. Dakle, oni koji dobiju bezuvjetno mišljenje zaista su besprijekorni i zaista test ove vlasti, pogotovo u onim obećanjima da ljudi koji su kvalitetno radili bez obzira tko ih je postavio da su takvi potrebni Hrvatskoj i da će se oni na njih osloniti. Baš bi bilo dobro vidjeti hoće li ljudi, a rijetki su koji su dobili bezuvjetno mišljenje ostati na takvim mjestima ili oni upravo svijetle kao svjetionik koji koji onda remeti neku drugu priču koja u biti jeste, a drugo se govori. Međutim, ovdje je poštovani kolega kad ste govorili o načinu i efikasnosti i nabave i u štednji sredstava neki su i drugi govorili o tome, ali navodio se primjer doduše to vi niste o tome govorili, ali mislim da je potrebno reći kada se spočitava, dakle nabava i prostora koji nisu bili prijeko potrebni i za neko ministarstvo iako mi raspravljamo ovdje o trgovačkim društvima u vlasništvu grada. Možda je ilustrativno za napomenuti iako su godine prošle, bilo je to davno, da će netko reći kako je to bilo tako davno da onda se vjerojatno nije ni dogodilo, tekst je bio: "Ludilo na kvadrat!", 2005. godine. Do tada se Ministarstvo pravosuđa, kojem sam bila na čelu, nalazilo u ulici Republike Austrije i za prostor je plaćalo vjerovali ili ne 30 tisuća kuna godišnje. Dolazi HDZ na vlast, seli se u Dežmanovu i plaća umjesto 30 tisuća kuna 4,5 milijuna kuna godišnje. Ukratko 170 puta veću mjesečnu naknadu u odnosu na postojeće.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, kolegice Ingrid onaj dio kad ste replicirali vezano da će ova izvješća i nove uprave pa ne dvojim o tome naravno. To bi im trebalo biti kao nekakav putokaz, nekakva smjernica za njihovo daljnje vođenje tvrtke i naravno ukoliko su zainteresirani da će si to proučiti i pročitati. Ne samo to izvješće nego i mnoga druga. No, vjerujem isto tako da ove neke anomalije koje se dešavaju da li je to bio problem jer vrlo dobro znamo i vi i ja da 2005. godine upravljanje državnom imovinom nije bilo na onoj razini, nije se znalo niti što se posjeduje, vjerujem da je možda tu bilo možda i nesnalaženja toga dijela. Ali svakako da nije dobro ukoliko postoje državni prostori koji su funkcionalni, koji se mogu koristiti i koji su za jednu kunu ili koliko već. Svakako uvijek sam pobornik da se nadležna tijela tu izmjeste, da li se radi o ministarstvima, agencijama, nego da se plaćaju skupi najmovi. No evo svjedoci smo ovih nekoliko zadnjih mjeseci da u javne tvrtke neće ući politički podobni nego da će ući stručnjaci pa evo ja se nadam da će to biti, a vjerujem i vi isto tako. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Riječ ima uvažena zastupnica Margareta Mađerić, izvolite. **Mađerić, Margareta (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti sustava javne nabave u 7 trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2012. 2012. do 2014. godine. Svi osim jednog pokazali su tj. nalazi revizije da su poražavajući, da je bilo dosta nepravilnosti u postupcima javne nabave i da definitivno ne možemo biti zadovoljni bez obzira što je to za jedno prošlo razdoblje jer sigurno da ta neefikasnost, netransparentnost da način koji nije bio učinkovit trošenja državnog proračunskog novca opterećuje i u budućnosti te tvrtke, a neke od njih su itekako mogle bolje poslovati posebice ako se uzme u obzir da je taj sustav javne nabave bio u skladu sa zakonima. Ciljevi revizije bili su utvrditi postoje li jasne procedure u postupcima nabave, od faze planiranja do stavljanja sredstava u uporabu, da li su nabavljene robe, radovi i usluge ustvari odgovarajuće kvalitete. Čuli smo u raspravi da najjeftinije rješenje uvijek i nije najbolje, obzirom na kvalitetu. I sigurno da i u tom dijelu treba vidjeti da li je uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja slabosti i nepravilnosti u postupcima javne nabave. Neke stvari koje je revizija utvrdila, a koje doista kada se čita cijelo izvješće, kako i pojedinačnih društava u vlasništvu RH ali tako općenito i ovog izvješća, su doista zabrinjavajući. Dakle, rokovi u kojima su se organizacijske jedinice obavezne bile dati prijedloge za izradu plana nabave nisu određeni, društva nemaju pisane dokaze na temelju kojih bi se sastavljao plan nabave. Pri planiranju nabave društva nisu se predvidjele moguće rizike kod provedbe postupaka javne nabave zbog podnošenja žalbi, planovi nabave nisu nisu bili usvojeni prije početka poslovne godine nego dakle poslovna godina na koju se odnose već planom nabave nije određena vrsta postupka nabave. Društva ne prate ostvarenja plana nabave i nije određeno tko je odgovoran za praćenje plana javne nabave. nema analize koristi i troškova. Nabava nije bila jasna, potpuna, netransparentna i nedvojbena itd., itd. Na temelju provedenih postupaka i utvrđenih činjenica Državni ured za reviziju ocijenio je da je sustav javne nabave jedino bio učinkovit u jednom od ovih trgovačkih društava čuli smo to je Plinacro a pri čemu su bila dakle potrebna za ostale dodatna pojašnjenja. Te je Državni ured za reviziju dao preporuke, neke od njih su da je potrebno postupke javne nabave od faze planiranja, dostavljanja sredstava u uporabu definirati kako bi bili oni učinkoviti i ostvarili svoj cilj predmet javne nabave mora mora biti opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način kako ne bi dolazilo do problema i žalbenih postupaka. Ugovore treba naravno zaključivati s ponudbenom dokumentacijom. Za slučajeve kašnjenja isporuke isplaćivati i ugovorne kazne. Tako da oni koji su dobili na tim javnim nabavama da odrađuju određeni posao da itekako moraju imati i određeni dio odgovornosti. Zatim voditi registar ugovora u skladu s odredbama zakona, analizirati cijenu roba, radova i usluga povezanih društava te ih uspoređivati sa tržišnim cijenama. Državni ured za reviziju također je istaknuo da te preporuke, vjerujem da doista to tako i jest, bi pridonijele i nadam se da će pridonijeti donošenju boljih poslovnih odluka, većoj transparentnosti. O transparentnosti se često puta mnogo govori ali opet imamo imamo rezultat revizije da se novac ustvari rasipao zbog loših poslovnih odluka, veća razina javne odgovornosti. Dakle sigurno da svi oni koji su predsjednici uprava, članovi uprava i nadzorni odbor koji mora nadzirati i javne nabave i općenito poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske to trebaju učiniti u maniri dobrog gospodarstvenika jer to je javni novac. Ušteda sredstava pri nabavi roba, usluga, radova jer bi to prvenstveno utjecalo na povećanje učinkovitosti sustava javne nabave. S druge strane imali bismo uštede koje se ovdje nisu dogodile. I na kraju. Evo kolegica zastupnica je spomenula najam jednog poslovnog prostora iz 2005. godine, moram istaknuti da kada je spomenula preseljenje ministarstva odmah mi je zazvonio u glavi Zagreb Tower. Dakle gotovo je nevjerojatno i vjerojatno u razvijenim demokratskim europskim društvima nemoguće da pored 764 praznih državnih prostora, dakle sam DUDI ali kasnije je sada već bivši šef DUDI-ja se povukao kada je rekao da ne odobrava preseljenje u Zagreb Tower Ministarstvu zaštite okoliša je istaknuo da je to nezakonito preseljenje. Troškovi tog preseljenja službeno što je dostupno, ja vjerujem da ćemo mi jedno takvo izvješće imati ovdje u Hrvatskom saboru i da ćemo o tome također moći raspravljati. Ono što je bilo dakle dostupno medijima i svima onima koji nisu bili uključeni u taj proces troškovi su bili preko 6 milijuna kuna a dakle oko 40% više nego što je Ministarstvo zaštite okoliša plaćalo dotadašnje prostore preko 60% više nego što bi koštalo preseljenje Ministarstva zaštite okoliša u neki od državnih prostora. Dakle imamo s jedne strane preko 700 praznih državnih prostora koji propadaju, koji su uništeni, u koje se ne ulaže. A ide se potpuno jedna neshvatljiva poslovna odluka iznajmljivati privatni elitni prostor Zagreb Tower po astronomskim cijenama. Dakle to dokazuje da ustvari i ovi članovi i predsjednici uprava, državnih poduzeća pa nisu se imali na koga niti ugledati. Jer kada su oni vidjeli jednog ministra u Vladi Hrvatske da rasipa javni novac, da u trenutcima najveće gospodarske krize, u trenutcima kada je preko 100 tisuća ljudi iselilo iz Hrvatske, kada je preko 300 tisuća ljudi nezaposleno svaka treća nezaposlena osoba je mlađa od 30 godina, visokoobrazovana a on rasipa javni novac, pa onda su oni mislili zašto bismo mi onda i poštivali postupak javne nabave. To su te poruke i to je ta politička odgovornost. I vjerujem da ćemo imati na sjednici Hrvatskoga sabora i izvješće revizije vezano i uz preseljenje Ministarstva zaštite okoliša. U svakom slučaju podržavam ovo izvješće, zahvaljujem se Državnom uredu za reviziju za napravljeno izvješće i nadam se da će se preporuke poštivati kako bi poslovanje bilo bolje, kvalitetnije i kako se javni novac ne bi rasipao a s druge strane da će građanke i građani imati bolju i kvalitetniju uslugu,

Hvala. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Mađerić naime ponukalo me na repliku vaša izjava da ili mislim da sam dobro čuo, kazali ste da u tim tvrtkama, znače koja nisu dobila pozitivno mišljenje da se novac rasipao. Ja to nisam iščitao iz revizije niti sam iznio kakve financijske pokazatelje, tako da velim ta konstatacija to je pretpostavka koju je dala revizija da su propisane sve procedure, vjerojatno bi bilo racionalnije. Ali opet kažem pretpostavka jer ni tada ne znači da bi društvo poslovalo racionalno u potpunosti kako može. Naime, ovo je jedno jako dobro izvješće i manje-više, velim svi smo diskutirali isto kada smo se držali teme. Ono što bih a što nije bila glavna tema, da li su poslovne odluke koje je donosila uprava da li su bile dobre. To nije bila tema, odnosno materija ove revizije. One su spomenute usput u kontekstu provođenja postupaka javne nabave, transparentnosti itd.. To je nešto što, velim uvijek se povlači, uvijek se ide malo previše u širinu sa nekim zaključcima, sa nekim konstatacijama, izvedenicama ili kako već hoćemo ali O.K., ovo je politička govornica. Velim, volio bih da se napravi revizija učinkovitosti upravljanja pojedinim poduzećima. To je jedan segment. Samo jedan segment. Slažem se i tu se može iščitavati, iz toga iščitati dosta toga. Ali nije kao cjelina. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Margareta Mađerić. **Mađerić, Margareta (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Batinić ako imamo izvješće u kojem imamo preko 30-ak preporuka koje daje Državni ured za reviziju i preko 30-ak znači znači stvari koje je Državni ured za reviziju utvrdio a da nisu bili u skladu sa zakonom i sa svim propisima kojeg su se trebale pridržavati trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske onda možemo zaključiti da se novac rasipao, da nisu poslovali transparentno i da nisu ostvarili svoj glavni cilj a to je učinkovitost njihovog poslovanja. I vezano uz bezuvjetnog mišljenja jednog trgovačkog društva, pa kolege zastupnici su raspravljali da li će oni ostati. Dakle SDP-ova vlast sa koalicijskim partnerima i vašeg HNS-a je bez obzira da li je netko poslovao bezuvjetno ili ne promijenio sve uprave kako čelne ljude tako i članove uprave i uopće se nije gledao kriterij stručnosti već isključivo kriterij političke podobnosti. Zahvaljujem. I imamo još pojedinačnu raspravu uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Pa još jedna dijagnoza. Državna revizija kontinuirano utvrđuje dijagnozu bez greške. Ali što to znači što liječnik zna dijagnozu bolesti? To samo za sebe ništa ne vrijedi ako se nakon dijagnoze liječničke ne poduzima ono što je potrebno. Svi dosadašnji nalazi Državne revizije a ponajviše na to upućuju ovi nalazi u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, da je potrebna kirurgija nakon dijagnoze. A mi izbjegavamo tu kirurgiju kontinuirano. I trebamo razlikovati što je za rez, a što nije. Trebamo razlikovati nalaz od nalaza. Primjerice piše u nalazu nije objavljen plan poslovanja na mrežnim stranicama, propust. Ali kakva je posljedica? Ne toliko velika, skoro nebitna, ne želim ništa, ni jednu nepravilnost bagatelizirati, ali imamo dalje ostvarenja odstupaju od planova. U odnosu na ovo to je minorno, ovo je malo snažnije. Nakon toga utvrđujete rashodi većih od planiranih. O, to je već nešto drugo, tu već treba kirurški nož. Rashodi ne mogu biti, ne smiju biti veći od planiranih. Tko god to čini ogrješiva se ne samo o plan poslovanja, o mnogo štošta. Malo prije smo čuli ovdje, spominjale su se i različite Vlade, smjene i ministarstva. Za ne vjerovati je što sve Državna revizija utvrdi u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i da nema kirurškog noža, a dijagnoza je karcinom. Ministarstvo zakupilo dodatnih 1041m2. Znači, ne samo da se sele iz nepovoljnijeg, iz povoljnijeg u nepovoljnije, nego još više zakupljuje umjesto 3945 još dodatnih 1041m2 s opravdanjem da će to dati u podzakup. Do danas nema podzakupa. Kako to nazvati, nego izravnom štetom? Sa ovakvim pojavama ma nestaje i ona minimalna iluzija o uređenoj državi. Zamislite da ministarstvo ugrađuje u Ugovor o zakupu klauzulu ako prijevremeno raskine ugovor milijun i petsto tisuća kuna platit će naknadu zakupoprimcu. Je li to normalno? Neću odgovoriti. Ali ako u zadnje dvije godine trajanja zakupa otkaže, onda će samo platiti 900 tisuća kuna naknade. Za uređenje tog zakupljenog prostora je ministarstvo utrošilo 531716 kn. Znači, osim uređenog ide u neuređeni i još potroši 531 Plaća dodatno i skladištenje arhivske građe u trgovačkim društvima po 6 i pol kuna mjesečno po dužnom metru, zamislite i dužni metar je, arhivska građa se uređuje po dužnom metru za 1500 metara što iznosi 12000 kuna što je u starom prostoru bilo osigurano u okviru zakupnine. Ako tomu pridodamo Fond za zaštitu okoliša koji seli, koji kolega Ivane seli sa Ksavera u tower, a na Ksaveru je uložio u taj prostor 24 milijuna kuna i onda nakon uloženih 24 milijuna kuna ostavlja taj prostor, ostavlja 36 parkirnih mjesta u svom vlasništvu koje ne koristi i plaća na to pričuvu 86400 kuna godišnje i seli u taj čuveni tower. Gore je na Ksaveru plaćao 12,22 eura, a seli u prostor koji plaća 15,87 eura 30% skuplje. Površina po zaposlenom dok su bili na Ksaveru Fond za zaštitu okoliša je imao 13,75 m2 po zaposlenom. To je malo znate, 13 kvadrata to je malo po zaposlenom. Idu u prostor od 20 metara kvadratnih, točnije 19,48 m2 po zaposlenom u toweru privatnom. Što Narodne novine rade ovdje piše isto tako. U halu u Kukuljanovu ulažu 8,3 milijuna kuna, a prije ulaganja nisu sačinili nikakvu analizu. Kakva analiza isplativosti? To je po onoj paradigmi razdjelnika nema, analize isplativosti. Hajmo napraviti? Napravit ćemo dolje, uložit ćemo 8,3 milijuna kuna u halu u Kukuljanovu, ali nećemo seliti dolje proizvodnju, preselit ćemo proizvodnju ipak u Krapinu. Što će nam Kukuljanovo? Tamo smo dolje potrošili novce, a da uopće nije provjerena adekvatnost prostora. Narodne novine, naručuju dvije različite investicijske studije sa različitim zaključcima vezano za izbor lokacije za proizvodnju. Jedna kaže da je bolja Rijeka, druga kaže da je bolja Krapina. I oni ulože u Rijeku a onda zakupljuju prostor u Krapini i natječaj za zakup poslovnog prostora objavljen je samo na mrežnim stranicama. Ne daj Bože da se netko javi s ponudom jer može poremetiti onu već unaprijed zadanu i zacrtanu, osmišljenu ponudu. Strojevi za proizvodnju papirne konfekcije dok se gradila hala u Rijeci strojevi su već bili u Krapini. Znači, strojevi su već planirani gore i znalo se da će se zakupiti prostor ali trošit ćemo novce u Rijeci. Mjesec dana prije objave natječaja za zakup poslovnog prostora u Krapini strojevi su već bili u prostoru tome u Krapini. Rekao bi čovjek slušajući ovo da je ovo neka priča. Ne ovo su samo citati iz nalaza Državne revizije. Ovo nije samo moralno potonuće, ovo je ablepsija čista, totalno duhovno sljepilo koje je zavladalo kad je riječ o korištenju državnog novca. Mi sada nakon ovoga možemo samo zazivati bolje dane, ali zazivanjem boljih dana ne činimo svakodnevnicu boljom. Mi moramo nešto učiniti. I ponovit ću da je vrijeme da Uprava Narodnih novina, da ministar Ministarstva zaštite okoliša dođe u Sabor i odgovara na ova pitanja. I dok se ne raščiste ove okolnosti oko ovakvog neracionalnog da ne upotrijebim neku drugu riječ trošenja državnog novca mi nećemo ništa učiniti. Dok se ne budu smjenjivale uprave trenutno nakon objave ovakvih nalaza isti dan, dok DORH ne bude reagirao Hrvatska ne može ni korak naprijed a kamoli nešto više od toga napraviti. I zato mi svakodnevno tonemo, tonemo, mi ne da jedan korak naprijed, dva natrag nego mi samo idemo natrag. Bojim se da se ovakvim poslovanjem kao što je primjer Narodnih novina, Ministarstva zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša razbija hrvatski san o Hrvatskoj državi i uprljava taj san. Ovo je doista prljavština na taj hrvatski san o Hrvatskoj državi. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo dosta replika. Prva je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Sada vi kolega ste u poziciji da taj hrvatski san ne postane hrvatska mora pa molim vas odgovorite mi odmah ovdje hoće li osoba koja je dobila ne čelu trgovačkog društva u vlasništvu RH koja je dobila bezuvjetno mišljenje ostati na svom mjestu ili neće? Hoće tu raditi kirurški nož ili giljotina, tako da bude brže. To je jedna stvar. Kad govorite ovdje o neracionalnom trošenju novca u vezi preseljenja Ministarstva okoliša novi ministar, pa dajte se vi dogovorite, vi zbunjujete i dekoncentrirate opću javnost u pogledu izjava koje dajete kao koalicijska vlast. Novi ministar je rekao ovaj prostor je ekonomičniji, sve je na jednom mjestu. Vi ste rekli da je to ipak skuplje po metru. Pa ja vas pitam gdje ste bili kada se dogodilo ovo ludilo na kvadrat i kada je Ministarstvo pravosuđa iz Republike Austrije preselilo u Dežmanovu ulicu gdje je zakupnina bila 170 puta veća nego u ulici Republike Austrije? Austrije? Jednako tako spominjete ovdje i ove razdjelnike. I to se također ja slažem s vama jer to je velika pogreška, nešto tu ne štima. Tu treba obrazloženje javnosti. Međutim novi ministar govori da ja ću nastaviti s tim. Ja mislim da ste vi to čuli. Dajte nam obrazloženje ako možete reći ili utjecati na njih kakav je stav onda Domoljubne koalicije jer vi govorite sasvim nešto drugo, ministri govore sasvim drugačije ili treće. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Kolegice Antičević na dnevnom redu nisu izjave ministara nego Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i o njima raspravljamo. I čitam nalaze Državne revizije a ne komentiram izjave ničije pa tako ni ministra. I sve što sam rekao samo sam pročitao što piše u nalazu. Sve što je napisano da je štetno, da je dodatni trošak sve to piše u nalazu. Nije nitijedan, dodao pridjev niti epitet, ništa nisam dodavao samo gole činjenice naveo. Kad govorite hoće li netko tko ima bezuvjetno mišljenje ostati u trgovačkom društvu na čelnom mjestu, je li on došao tamo umjesto nekoga tko je imao bezuvjetno mišljenje ili koji je imao nepovoljno mišljenje? To ćemo zanemariti. Kako je došao tako treba ići. Ako je došao tako da je bilo nepovoljno mišljenje pa sad ima onda možemo razgovarati. A što ćemo s onima kojima nije došlo izvješće nikakvo jer Državna revizija nije bila u kontroli, nije bila u reviziji? Što ćemo s njima? Kako su dolazili prije 4 godine čelni ljudi? Brinulo se o tome je li nalaz državne revizije? Iako podržavam da svaka osoba nastavi sa svojim radom ako ona profesionalno i stručno radi svoj posao.

nisam se javio za riječ da bih izrazio nezadovoljstvo sa onime što ste vi rekli nego isključivo vi ste pri kraju svog osvrta rekli da nešto moramo mijenjati. Javio sam se za raspravu i izrekao da se mi kontinuirano bavimo posljedicama a ne bavimo uzrocima a vi ste u svom uvodnom dijelu bili dosta slikoviti. I zapravo mi se cijelo vrijeme nabacujemo, cijelo vrijeme se iščuđujemo jedni drugima i ustvrđujemo da situacija i stanje u državi nije dobra. Sada ova polemika i ova rasprava, nadam se da mi ni predsjedavajući neće zamjeriti, malo ću izaći van okvira gdje bih rekao ako nešto želimo mijenjati onda moramo početi od sebe pa ću napraviti dvije usporedbe. Prva, državni proračun i lokalni proračun, razlika prihoda i rashoda što se tiče državnog proračuna rashodi mogu biti debelo iznad planiranih prihoda. Na lokalnom nivou ne dao ti Bog, jer prema Zakonu o proračunu moraš imati uravnoteženu situaciju u lipu između prihoda i rashoda. Druga stvar, govorimo o rasipništvu, o netransparentnosti, pitam sebe, pitam vas, tko u državi Hrvatskoj, tko u ovom sazivu Sabor zna kada nas je bilo koji ministar u bilo kojem sazivu Vlade zadužio, pod kojim uvjetima, pod kojim kondicijama a što ćemo otplaćivati sve buduće generacije. Ako želimo ljudi nešto mijenjati krenimo od sebe. Sada imamo idealnu situaciju. Nemojmo prebacivati odgovornost na drugog, budimo samokritični ali ugradimo dvije stvari koje kontinuirano zanemarujemo etičnost i moralnost. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Slažem se kolega s vama kada ste govorili o razlikama kada je riječ o lokalnom proračunu i državnom proračunu, slažem se u toj jednoj, možemo reći i nepravdi i nelogičnosti. Kada ste rekli hajdemo mijenjati ili hajdemo ne samo prebacivati na drugi, ja nisam ničim prebacivao ni na što, držim se samo teme i nikada nisam prešutio niti jednu temu bez obzira izvješće je bilo o bilo komu, nikada se nisam ustručavao ni pohvaliti nalaz i izvješće ali tako ni kritizirati. Nije prebacivanje. Danas je riječ o HŽ CARGO-u, o Puničkom, Infrastrukturi, o Narodnim novinama i o njima pričamo. Što se tiče… Točno, jer sam se referirao na to jer je tako bilo prije, samo sam se referirao… …/Upadica Molim vas, nemojte ometati govornika./… Poslije ćemo mi na kavu pa ćemo raspravi ali sada da odgovorim kolegi. …/Upadica se ne čuje./… Večeru može. Slažem se da trebamo mijenjati ali kako? Ajmo najprije početi mijenjati one koji loše rade. Ajmo za početak to. Primjerice reći ću danas, u jednoj, evo konkretno u Hrvatskoj poštanskoj banci se i nije mi bitno tko je u nadzornom odboru, nije mi bitno tko je na vlasti, nije mi bitno tko je nadležan, isplaćen je bonus dvojci članova uprave 2 milijuna i 700 tisuća kuna a rezultati su u gubitku. Za smijeniti je i nadzorni odbor i uprave i da nikada više u ime države ne mogu ni u čemu sudjelovati ni upravljati i bez obzira o komu se radi. Tako isto tko je upravljao Narodnim novinama, tko je upravljao svim ovim institucijama ili trgovačkim društvima gdje su utvrđene teže nepravilnosti ili propusti a pogotovo tamo gdje je nepovoljno mišljenje. Tamo gdje je nepovoljno mišljenje automatizmom bi moralo doći do razrješenja. Hvala. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Maro Kristić. Poštovani kolega Marić, ja sam zapravo samo vam htio čestitati na vašem izlaganju. Govorili ste o savršenoj dijagnozi koju koju je dao Ured za državnu reviziju ali ste i dali savršen recept za sve one koji neodgovorno postupaju sa novcem poreznih obveznika a to je kazneni progon. Ja baš dolazim iz Dubrovnika gdje je neki dan održana jedna tematska sjednica gradskog vijeća na temu Uređenja kompleksa Lazareti u Dubrovniku gdje je utrošeno oko 40 milijuna kuna javnih novaca, odnosno novaca koji su osigurani kreditom HBOR-a a da se taj postupak javne nabave uopće nije vodi po Zakonu o javnoj nabavi niti je o tome Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave od 2012. godine kada je sklopljen prvi ugovor sa izvođačem radova pa do 2015. uopće nije imala nikakva saznanja iako su se iza toga događali i aneksi tih ugovora a i pregovarački postupci. Dakle imamo jednu apsurdnu situaciju kod nas u Dubrovniku a vjerujem i na još puno mjesta da se kod nas dogode radovi, izvedu se radovi, puste se prostori u pogon a tek onda se zaključuju ugovori o javnoj nabavi. Što je to nego kriminal? hrvatski građani ne postanu samosvjesni i ne pošalju jednu takvu poruku svim onima koji neodgovorno se ponašaju prema javnom novcu neće biti sreće. Hrvatskoj treba jedna disciplina a najbolja poruka je upravo ta o kojoj govorim Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa kolega Kristić. Da, ponoviti ću kada ste kazali dijagnozu. Pa predragocjeni su i nalazi državne revizije. Oni nam crtaju što treba učiniti. Ali moj je dojam do sada, ovo je dojam, da Vlada ne čita nalaze državne revizije i da je vrijeme da ih počnu čitati i poduzimati određene radnje. To je moj dojam, možda pogrešan. Ali ono što nije dojam je ta dijagnoza. Jer važno je tko utvrđuje dijagnozu. To ako ste vi ili ja rekli, kazali nekomu tamo nešto ne štima i to ništa ne valja to nije dijagnoza. Mogu ja staviti ruku na čelo sebi i reći imam temperaturu, bolestan sam. To nije dijagnoza, vjerujem jedino liječniku kad mi utvrdi dijagnozu. I jedino komu vjerujem u državi je Državnoj reviziji kad utvrdi kakvo je stanje negdje. Ne vjerujem ni ministru, ni predsjedniku odbora, ni zastupniku ni nikom. Vjerujem samo službenom dokumentu, nalazu Državne revizije. I mi smo ne samo to dužni vjerovati, mi to moramo primiti kao činjenicu i poduzeti sve ono da otklonimo, da to više se nikad tako ne ponavlja. Državna revizija je nakon dugo vremena i bolesti koje je prošla konačno zdrava, najzdravija, jedna od najzdravijih institucija Republike Hrvatske i mi ju ne koristimo, a trebali bismo. I u izradi proračuna, državnog proračuna kad bi se samo naputci slušali i pažljivo iščitavali državne revizije bilo bi drukčije. Evo ga DUR je mišljenja da Fond za zaštitu kod uzimanja poslovnog prostora u zakup nije se rukovodio načelima dobrog financijskog upravljanja. Ovo je prekrasno zamotano u celofan da je načinjena šteta. Hvala Poštovani potpredsjedniče, kolega Mariću ja vam čestitam na ovim svim iscrpnim izvješćem koje ste do sada rekli. Da li mi ovo bez potrebe raspravljamo, da li te činjenice vi bez potrebe iznosite, da li mi ovdje bez potrebe gubimo vrijeme, a ništa se ne dešava. Ja mislim da ovo sve nije od jučer, da je to već dugo, dugo godina, da se to dešava. Isto se to dešavalo, ne znam te još podatke ali čujem da je kvadrat kuće u Gunji poplavljenoj bio negdje oko 2000 eura. Da li je to moguće? To javno izjavljujem, da li je to moguće, da li to treba revizija istražiti i koliko je to sve koštalo. Ja samo znam da su svi bogati privrednici oni koji su radili s državom. Tko nije radio s državom taj se mučio i jedva opstao. Ja vam još jednom čestitam i hvala vam na ovom što vi istražujete i što ćemo mi, što mi trebamo istraživati. Samo ne znam kad će to biti kraj i kad će to stvarno počet se ozbiljno razmišljati da neki određeni ljudi koji rade takve stvari budu privedeni pravdi. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Mišić, pitate se je li ovo sve uzaludno i nepotrebno što radimo. Mislim da nije, mislim da je i korisno. Mislim da otvaramo mogućnost drukčijeg političkog djelovanja. Pa ako je i na nama odgovornost, a je onda znam barem za sebe od sada kad god budem saznao za nepovoljno mišljenje smjesta ću tražiti razrješenje te uprave dok god se to ne događa. Evo i sada počimam od danas tražim od Vlade da razriješi po naravno po svim procedurama poštujući upravu Narodnih novina, jer je, Narodne novine danas su najeklatantniji primjer nepovoljnog mišljenja i lošeg poslovanja, loših odluka. Čak i tamo gdje su hvalospjevi, kao što je hvalospjev javna o rezultatima Podravke, a rezultati su pogubni i rezultat je u Podravki 1500 ljudi manje zaposlenih i sva dobit je na temelju smanjenih troškova za zaposlene i još nekih administrativno-računovodstvenih akcijama, a ne rezultat povećanih prihoda i povećane prodaje. Ali onaj tko se usudi ulagati za halu na jednoj lokaciji, a istodobno na drugu lokaciju dovesti strojeve i nakon toga tek objavljivati natječaj za zakup poslovnog prostora od privatnih osoba na sasvim drugoj lokaciji takav ne može upravljati ni jednim trgovačkim društvom u Hrvatskoj kao što ne može ni Poštanskom bankom, kao što ne može ni HBOR-om, kao što ne može, a ima institucija koje rade dobro svoj posao, trgovačkih društava koje posluju odlično. Ali ima onih za koje Državna revizija utvrdi da neracionalno se ponašanju, neznalački, bahato, bezobzirno njih treba smjesta smjenjivati i da nikad više ne dođu u priliku upravljati nečijim tuđim. Neka se bavi sobom kad su toliko veliki znalci, neka ulažu svoje novce i neka upravljaju sa svojim tvrtkama. Hvala. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Darko Parić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mariću, nakon ovoliko čestitki od kolega iz MOSTA na izlaganju meni se čini da je meni ostalo samo da vas dođem izljubit tamo još i to je to. Međutim, ja za razliku od njih mislim da ste vi totalno promašili temu dok ste izlagali. Čak smo ovdje razmišljali da dižemo povredu Poslovnika, ali smo odlučili ipak pustit vas da do kraja sve kažete. Da, ono što je mene jako zaintrigiralo da se javim je u principu stvar kad ste rekli za Narodne novine kako su radili projekt ili tvornicu kako god hoćete, da nisu napravili studiju isplativosti i da je to u stvari samim tim promašaj što ja moram reći ako je to zbilja tako ja nisam neki biznismen ili veliki menadžer, ali u principu slažem se. To svakako nije dobro, ne smije biti praksa i ne smije se događati. Netko zbog toga na kraju krajeva treba i odgovorit na neka pitanja. Međutim, u potpunosti vas podržavam kad kažete da nikada niste ništa prešutjeli, kad kažete da od danas više nećete ništa prešutiti, pa vas pozivam za još jednu stvar da ne prešutite evo zajedno sa mnom. Naime, 10. točka dnevnog reda Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti financiranja izgradnje i upravljanja sportskim dvoranama, evo vam jedan mega eklatantan primjer kako je napravljeno nešto od strane nekih koje uistinu bi trebalo isto tako osuditi pa pozivam i vas gdje su rađeni mega projekti koji će nas uvaliti u dubiozu idućih 30 i koliko godina.

te nije dobivena suglasnost Ministarstva financija za zaključivanje ugovora." Pošto istječe vrijeme, godina je 2007., vladavina je HDZ-a premijer Ivo Sanader ova 4 grada koja sam vam naveo danas grcaju u dugovima i grcat će još čini mi se nekih 30-ak godina. Ja sam iz Splita i znam kako izgleda ta Spaladium arena fizički danas, nedovršena, katastrofa. Znam da idućih 30 godina plaćamo mjesečno čini mi se milijun i pol kuna upravo zato što nekom nije palo na pamet napraviti studiju isplativosti odnosno opravdanosti izgradnje istih tih dvorana. Pa s obzirom da je to uistinu neodgovorno postupanje novcem poreznih obveznika o kojem ste ovdje pričali, s obzirom da ste tako transparentni, eklatantni i dosljedni ja vas pozivam kad bude točka 10. dnevnog reda da zajedno diskutiramo

Hvala lijepa. Ne znam zašto biste trebali kolega Pajić dizati povredu Poslovnika jer ničim nisam ugrozio Poslovnik i nisam nikome ni dizao da ste vi ili bilo tko drugi. Jer Parlament ipak malo ima jednu slobodu povezivanja tema. Ali ne bježim od teme. Međutim kad ste već unaprijed prozvali, odnosno ne prozvali više ste me pozvali nego prozvali, sačekajte točku 10. dnevnog reda pa ćete čuti što ću reći o tome. Onda ćemo razgovarati. Sigurno mogu vam reći da ću se prijaviti i govoriti o toj točki. Ali nisam ja rekao da nema studije, Državna revizija je to tvrdila. Jer ja nisam bio u reviziji i ne znam ima li studija ili nema, ja to stvarno ne znam. Ja sam pročitao da za halu u Kukuljanovu, prepisao sam iz nalaza, uložili su 8,3 milijuna prije ulaganja a nije bilo analize isplativosti. Tako je napisano. Prema tome, tko tako rukovodi ne može rukovoditi bez obzira radilo se o dvorani ili o hali, bez obzira radilo se o trgovačkom društvu ili agenciji. Jer najbolji primjer je što je Državni ured izradio materijalni trošak po zaposlenom. Pa kada biste vidjeli tu analitiku Državnog ureda za reviziju da čak imam ovdje i zapisano pa mogu točno pročitati, agencija jedna ima 201 tisuću kuna materijalnih troškova po zaposlenom. Druga 70, treća 65, jedna 45, jedna 42, DUUDI 80, Državni ured za reviziju 20.

I dalje samo prepisujemo te podatke. Zato onaj tko troši toliko po zaposlenom neuobičajeno iznad prosjeka isto mislim da ne bi mogao biti na čelu tih agencija pa makar se zvale, Robert (MOST)** I posljednja replika, uvaženi zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolega Marić vi se čudite Narodnim novinama i nalazu revizije Narodnih novina. Sve je tu jasno. Narodnim novinama u ime naroda upravljala je Hrvatska narodna stranka. Sve je lijepo povezano. I desilo se to da je s Kukuljanova hala završila u Krapini. Krapini. A razlog, opet su se posvađale neke skupine unutar tog HNS-a i onda je ovaj dio sjeverozapadne Hrvatske bio jači od dijela Primorsko-goranske županije. I ode hala tj. investicija, a obrazloženje nisu strojevi stali u halu jer su trebali biti u obliku slova U, da ne griješim dušu. Da li je to bio razlog? Ne znamo, to je objašnjenje i ode nekoliko milijuna u vjetar. I sad su valjda konkurencija ovom ne znam kako se zove, najpoznatiji su ovi Teta Violeta ne', tako valjda i Narodne novine se sada s time bave kao osnovna djelatnost iako su bile za nešto drugo. Ali dobro. I onda slušamo raznorazna objašnjenja. Imali smo mi ovdje rasprava i o Ministarstvu zaštite. Ministar potroši umjesto 61 tisuću koliko je imao za parking 612, samo doda jednu nulu. I nikome ništa. Ja sam tražio ovdje da se njega smijeni ali ga nisu htjeli smijeniti jer da je on dobar, da dobro radi i da sve što je napravio super je. Ja kažem dobro, neka, smijenit će narod, smijenio je narod. I sad dolazimo do te priče, slušamo s lijeve strane tamo vaše kolege iz oporbe zašto bi smijenili ikoga od njih kad su svi savršeni. A već sad ih ima 1000% više nego što je ostalo onih bivših nas tamo iz bivše Vlade u njihovoj Vladi čim su došli, sad ih već ima 1000% više. Što pomoćnika, što su u javnim poduzećima itd. Ali opet, zašto bi ih se smijenilo kad su oni savršeni? Jer su svi stručnjaci, naravno, ali kad vidimo što rade onda vjerojatno nisu. I dolazimo do pitanja a što radi DORH? Evo ja dolazim u iskušenje da kažem da ih pustimo u tišini da rade možda nas iznenade. Jer jednostavno koliko god smo mi ovdje naveli primjera u proteklom vremenu desilo se nije ništa, a sumnjam da će se išta desiti pogotovo ako se izvadi van u svjetlu ovih rasprava koje imamo da je sve ovo što je počinjeno počinjeno u ime antifašizma. Eto, hvala. I odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Borić, ne čudim se, ja nisam izrazio čuđenje, nisam ja pjesnik. Ja samo konstatiram i to a inače ja u životu čitam, pišem i govorim. I govorim najmanje ali ne čudim se ni malo. Kada čuješ kopita očekuj konja, ne možeš očekivati ništa drugo. Kad piše u nazivima nije provjerena adekvatnost prostora u Rijeci, tako piše u nalazima, …/Upadica se ne čuje./… Da. I znaju da ne odgovara. Pa zato su strojeve i poslali prije gore u Krapinu. Ali u koji prostor? Prostor koji unaprijed znaju da će ga oni zakupiti a ovaj još uvijek uređuju. Je li Mene samo čudi kada ste spomenuli Teta Violetu, inače vlasnik Tete Violete je samnom sjedio ovako u razredu. Čudi me da kada Narodne novine toliko su bile progresivne u idejama da su sposobne konkurirati sa toaletnim papirom kako nisu i Roto Papir, pa tu je malo još veća hala bi se dala napraviti, veća proizvodnja, veći ugovori bi bili i veća šteta bi bila pa bi postigli ono što su i željeli. Hvala. Zahvaljujem. Time smo iscrpili sve govornike. Predlagatelj neće imati završno obraćanje. Time smo završili sa današnjim radom. Sutra nastavljamo u 9,30. Točka s kojom počinjemo je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste birača za 2014. godinu. Zahvaljujem i doviđenja do sutra.